Alustame Riigikogu erakorralist istungjärku, mille olen kokku kutsunud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 68 ning Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 51 lõike 1 alusel

Ja nii nagu tavaks, on ka protseduurilised küsimused siin. Palun, Kalle Grünthal, teie protseduuriline küsimus! Kuidas ilma selleta saakski alustada? Minu küsimus on selline, et teatavasti see protsess, mille alusel on moodustumas uus valitsus, on olnud väga konarlik. Ka mitmed õigusteadlased on öelnud, et siin on võib-olla ka mingeid põhiseaduse riiveid. Minu küsimus on see: kas te olete hästi kontrollinud, kas selle uue, loodava valitsuse puhul on järgitud põhiseadust? Aitäh! Ei ole meile hetkel laekunud ühtegi infot sellise riive kohta, mis tänast protsessi peaks kuidagi peatama või pausile panema. Head ametikaaslased, me asume nüüd kohaloleku kontrolli juurde. Enne seda annan teile ka teada, et Riigikogu erakorralisel istungjärgul on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Teatavasti lahkuv valitsus nimetati päikesetõusu valitsuseks. Praeguseks hetkeks on päike loojunud. Mis nüüd edasi saab? Kas tulemas on ajutine valitsus või kuidas tema õige nimi on? Aitäh! Edasi on nii, et 18. juulil on juba keskpäevast kolm tundi möödas ja oleme hetkel Riigikogu erakorralise istungjärgu juures, nii et sellega lähemegi edasi.Meie

Ettepaneku poolt hääletas 70, vastu oli 1 ja 1 oli erapooletu, järelikult Riigikogu toetas ettepanekut.

astub Vabariigi Valitsus ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees. Austatud ametisse astuva Vabariigi Valitsuse peaminister Kaja Kallas, palun teid ametivande andmiseks Riigikogu kõnetooli. Palun! Eesti Vabariigi president! Austatud Riigikogu liikmed! Austatud Riigikogu esimees loomulikult ka! Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees.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 palun ametivannet andma minu juhitava valitsuse ministrid. Kõigepealt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ...

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Justiitsminister Lea Danilson-Järg.

Kultuuriminister Piret Hartman.

Maaeluminister Urmas Kruuse.

Siseminister Lauri Läänemets.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Ja välisminister Urmas Reinsalu.

Head ametikaaslased, lubage mul ette lugeda Vabariigi Presidendi Alar Karise otsus. Vabariigi Presidendi otsus nr 152, Toompeal 18. juulil 2022.

ametist vabastamine". "Vabastan ametist 26. jaanuaril 2021. aastal nimetatud Kaja Kallase juhitud Vabariigi Valitsuse seoses uue valitsuse ametisse astumisega

Head ametikaaslased, ma tänan lahkunud valitsust tehtu eest! Õnnitlen ametisse astunud valitsust. Austatud president Alar Karis, teil on võimalus uut valitsust õnnitleda. Palun!

nüüd ma kuulutan välja vaheaja 15 minutit, et te saaksite valitsuse liikmeid õnnitleda. Vaheaeg 15 minutit.

Head ametikaaslased! Juhataja palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme teise päevakorrapunkti juures. See on Vabariigi Valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 571 kolmas lugemine. Kas soovitakse avada läbirääkimisi?

Tere päevast, head kolleegid! Ma saan aru, et saalis on elevus, aga mereasjad tahavad ka ajada ja ma palun seitse minutit tähelepanu.

Head kolleegid! Tänased meresõiduohutuse seaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muudatused käsitlevad põhimõtteliselt kolme tegevussuunda. Esiteks, Eesti merendusbürokraatia saab hakata digitaliseeruma. Teiseks, Eesti riigilippu saavad kanda üksnes heas tehnilises seisukorras väärikate omanike ausat meretööd tegevad laevad. Eesti hakkab väljastama meresõidudiplomeid kolmandate riikide, eelkõige Ukraina meremeestele, kellel on kehtiv e‑residendi digitaalne isikutunnistus. Meresõiduohutuse seaduse muudatused võimaldavad kolmandate riikide meremeestele väljastada Eesti diplomeid eeldusel, et nad on läbinud täiendavad koolitused Eestis ning sooritanud eksamid Transpordiametis. Eestis kehtib Vabariigi Valitsuse määrus, mille alusel väljastab Transpordiamet meresõidudiplomeid üksnes Eesti Vabariigi kodanikele ja neile välismaalastele, kellel on Eestis elamisluba või elamisõigus. Seadusemuudatuse jõustumisel saavad sama määruse kohaselt meresõidudiplomeid taotleda ka [Eesti] kodakondsuseta isikud, kellel on kehtiv digitaalne isikutunnistus ja läbitud nõuetekohane täienduskoolitus. Muudatused tõukuvad sõjast Ukrainas ja silmas peetakse eelkõige Ukraina meremehi. Rahvusvaheliselt on kokku lepitud, et meremehed peavad vähemalt iga viie aasta järel osalema täienduskoolitusel, et tõendada või tõsta oma kvalifikatsiooni, mille järgsete eksamite läbimisel annab riigi mereadministratsioon neile vastava meresõidudiplomi või kutsetunnistuse. Euroopa Liidu laevadel sõitvatest meremeestest on 11,4% ukrainlased. Maailma laevastikes sõidabcirca45 000 ukrainlast, kelle diplomitest seegacirca10 000 vajab uuendamist igal aastal. Sõjategevuse tõttu on merehariduse korraldamine Ukrainas häiritud ning nende inimeste töövõimalused ohus. Aga mitte ainult. Ausalt öeldes on ohus ka Euroopa Liidu ja maailma laevastike ohutu mehitamine, sest sest häid meremehi ei ole tööturul ülearu palju. Eestis on mereõppeasutused reederite hulgas tuntud ja hinnatud. Eestis on võimalik korraldada Ukraina meretöötajate täiendõpet ning diplomite uuendamist. Täiendõpe on tasuline. Tallinna Ülikooli teadlaste koostatud realistliku stsenaariumi kohaselt on koolitustegevuse ja õppurite siin viibimisega seotud käive 10–15 miljonit, maksutulu 4–6 miljonit ja riigilõivu laekumine 2 miljonit eurot viie aasta jooksul. Teine osa muudatustest loob võimaluse Eesti merendusbürokraatia digitaliseerimiseks, laevade infosüsteemi (lühendatult LIS) kui uue üleminfosüsteemi kasutuselevõtuks. LIS pakub klientidele veebipõhiseid teenuseid ning aitab seeläbi kaasa Eesti merenduse konkurentsivõime tõusule. Uue süsteemi käivitumisel saab klient LIS-i kaudu ülevaate oma laevadest, nendega seotud tehnilisest dokumentatsioonist, sertifitseerimistest ja infovahetusest. Saab teha tellimusi ülevaatuste tegemiseks ja esitada päringuid Transpordiametile. LIS võimaldab rakendada laevadega seotud menetlustes ühekordse andmehõive põhimõtet, mis peaks merendusbürokraatia muutma oluliselt operatiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Eesti on maailmas avalike e-teenuste lipulaev. Ammu oli aeg juurutada e-teenused Eesti riigilippu kandvatele laevadele. Kolmas osa muudatustest annab Transpordiametile õiguse keelduda Eesti laevaregistrisse registreerimast neid laevu, mis ei ole heas tehnilises seisukorras või mida on välisriigi sadamates kinni peetud. Samuti on õigus keelduda vastu võtmast laevu, mille omanikud või prahtijad on sooritanud kuriteo või on rahvusvaheliselt sanktsioneeritud. Muudatuste poolt hääletades otsustame täna, et Eesti riigi lippu saavad kanda heas korras laevad, millel on väärikad omanikud, kes teevad ausalt meretööd. Head kolleegid, palun sellele eelnõule teie toetust. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Alustame eelnõu 571 lõpphääletuse ettevalmistamis. Enne seda protseduuriline küsimus. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu istungi juhataja! Põhiseaduse järgi on Riigikogu koosseis 101 liiget. Vist.

see küll ei takista kuidagi selle hääletuse läbiviimist. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Küsimus on selles, kas 97 liikmega Riigikogu on sama otsustusvõimega kui 101 liikmega Riigikogu. Siin on praegu minu hinnangul põhiseaduse rikkumine, kui me viime praegu läbi hääletuse. Aitäh! Minul ei ole infot, et hetkel esineks põhiseaduslik riive või põhiseaduse rikkumine.

teie vastusest tulenebki tegelikult välja see, et meil on võimalik seda seaduse kolmandat lugemist hääletada alles homme, kui meil on Riigikogu täiskogu olemas selleks. Ehk siis, kui nad astuvad ametisse ja annavad sellekohase vande. Praegusel hetkel öelge mulle see õigusnorm, mis lubab pooliku Riigikoguga hääletust läbi viia seaduseelnõu juures, aga mitte sellise, ütleme, illustreeriva jutuga, vaid ...

Nii et alustame selle hääletamise ettevalmistamist. Kalle Grünthal, palun! Protseduuriline küsimus. Lugupeetud Jüri Ratas, aga ma ei saa teiega nõustuda. On see erakorraline või korraline, vahet ei ole, Riigikogu peab olema täiskoosseisus kohal, siin ei ole meil teist varianti. Ja me ei saa praegu selle [eelnõu] hääletust läbi viia. Minimaalselt on meil võimalik seda teha alles homme, siis kui on meil järgmine erakorraline istung.

teie mõttekäigust aru ja võib-olla on natukene piinlik ka, et maja koosseis pole sellele tähelepanu pööranud. Aga ma juhin tähelepanu. Riigikogu on põhiseaduse järgi 101‑liikmeline, see tähendab, et seaduseelnõude puhul see

Ma vastan teile jätkuvalt, et Riigikogu on 101‑liikmeline. Hetkel on liikmeid tänu sellele, et mõned liikmed asusid Vabariigi Valitsuse liikmeks, vähem kui 101. See probleem saab lahendatud keskööl. Mul ei ole ühtegi juriidilist hinnangut, et me ei saa täna hääletust läbi viia. Kui te tahate selle üle vaielda, kindlasti me võime vastava juriidilise hinnangu tellida, teie võite tellida. Minul ei ole ühtegi teadmist, et me ei saaks täna selle tõttu viia läbi seda hääletust. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus. Ilmselt meil puudub vaidlus selle üle, et Riigikogu koosseis on 101 liiget. See tähendab, et seaduseelnõude puhul peab olema hääletamise võimalus 101 liikmel. Antud juhul on Riigikogus 97 liiget. Selle üle puudub ka vaidlus. Järelikult, kuidas on võimalik pooliku Riigikogu koosseisuga viia läbi seaduseelnõu hääletusi? Võib-olla, lugupeetud istungi juhataja, te teete mingisuguse viieminutilise vaheaja ja konsulteerite juristidega, sest te ei oska praegu öelda mulle seda õigusnormi, mis lubab Riigikogu 97‑liikmelise koosseisuga viia läbi seaduseelnõu hääletust. Aitäh! Ma jään oma vastuse juurde.

Kui meil on praegu neli Riigikogu liiget vähem, kui tegelikult peaks olema, siis kas see tähendab, et see protsent liigub allapoole – kas 48 isikut Riigikogu liikmena või 49? Meil ei ole ju enam 101 liiget, meil on 97 liiget. Kas see number liigub teie arvates ka allapoole praegu? Aitäh! Ei liigu.

Tulemusega poolt 61, vastu 1, erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 571 seadusena vastu võetud.